Съобщавам Ви, уважаеми колеги, че министърът на отбраната на Република България:

Летателната подготовка не е свързана с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили.

Учението не е свързано с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. Уведомленията са постъпили на 25 май 2022 г., съответно с входящи номера 47-203-09-56 и 57, и са предоставени на Комисията по отбрана.

Постъпил е Доклад от Комисията по околната среда и водите за второ гласуване. Заповядайте, господин Генов.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 47-102-01-3, внесен от Министерския съвет на 3

„Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Генов. Откривам дискусията по наименованието на Законопроекта и параграфи от 1 до 7. Заповядайте, господин Шишков, за изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам изказване по наименованието на Законопроекта, за да Ви запозная с малко статистика. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 3 декември 2021 г. Спомняте ли си тази дата? Да, точно така, денят на свикването на Четиридесет Какво означава това? Означава, че Законопроектът е бил толкова спешен, че е внесен още в деня на конституирането на Народното събрание. На 26 януари 2022 г. Законопроектът е приет на първо гласуване в залата. По време на дебатите министър Сандов призова народните представители да съкратят срока между първо и второ гласуване на минималния, като се аргументира, че целта на Законопроекта е, забележете, да отпаднат три наказателни процедури срещу България в сектор „Околна среда“. И в отговор на министъра, вместо срокът да бъде съкратен до минималния, депутатите от управляващата коалиция го удължиха два пъти и го направиха максимално дълъг. Но това не е всичко. След множество перипетии, няколко работни групи, остри коалиционни полемики, шест месеца по-късно този законопроект е внесен за второ гласуване в залата. Шест месеца, колеги! Шест месеца този законопроект беше поставен на трупчета и чакаше своя звезден миг да бъде изваден от въртележката на коалиционните пазарлъци, а уж беше толкова спешен, беше толкова важен! Трябваше да спре три наказателни процедури! Истината е, колеги, че препъникамъкът на този законопроект не е хармонизацията с европейското законодателство, а една простичка добавка към Законопроекта, подготвен от правителството на ГЕРБ – добавката „двуинстанционно производство на обектите от национално значение“ – добавка, която се появи в Законопроекта някъде между Четиридесет

обвини директно ГЕРБ като виновници за всички наказателни процедури и за състоянието на околната среда. Уважаваната от мен колежка каза, че ние от ГЕРБ не сме направили нищо по отношение на опазването на околната среда. Тогава не успях да ѝ отговоря, защото го направи под формата на реплика, но сега ще обясня. По отношение на нормативната уредба, колеги, ние винаги сме поддържали българското законодателство в съответствие с европейското в сроковете, определени от Европейската комисия. Нещо повече, в някои от случаите, например вноса на отпадъци за оползотворяване, българското законодателство е много по-строго от европейското. Тъй като времето ми е ограничено, ако ми предоставите възможност, в дуплика ще дам пълна информация по отношение на направеното от ГЕРБ. Да видим обаче какво направи Промяната за шест месеца. За шест месеца окончателно приети законопроекти – нула, въпреки спешността и наказателните процедури, с изключение, разбира се, на така важния акт – изместването на Националния институт по метеорология и хидрология от МОН към МОСВ. Уважаеми колеги, Вие все още нямате действащ План за възстановяване и устойчивост. Договарянето на новата Оперативна програма е доникъде. Нови законопроекти – нула; инвестиции в сектор „Околна среда“ – нула. Ето това направи Промяната, колеги, за шест месеца. Благодаря за вниманието.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 Аз съм напълно съгласен с изказването на господин Шишков, но тъй като, както и той каза, времето не е достатъчно, бих искал да му дам възможност да подчертае направеното от ГЕРБ. Защо? Защото ние казахме: една година – нула. Затова е хубаво да се види разликата – какво е направено срещу тази нула, какво е направено в предишните 10 години, защото наистина не са 12. Българските граждани това трябва да го знаят – трябва да знаят точно какво е направено. Защото има хора, които не помнят какво беше и как се преминаваше по нашите пътища, не помнят нищо от това, което беше, а всъщност това спасява животи. Благодаря Ви.

Няма втора реплика, така че, господин Шишков, заповядайте за дуплика. След това Александър Дунчев за процедура и Емил Георгиев за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! В допълнение към изказването си бих искал да предоставя малко повече информация, така, както бях призован от колегата Шилев, за да могат колегите от Промяната да знаят какво точно е направила ГЕРБ през последните години. Със законодателни промени създадохме единен национален контролен орган за язовирите, колеги. Въведохме ясни отговорности на собствениците и операторите и възможност държавата да поеме собствеността и стопанисването на тези, за които общините нямат възможност да се грижат. Предприехме няколко промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с които заложихме изисквания за качеството на твърдите горива за битово отопление. Разграничихме ясно отговорностите на всички институции за опазването на качеството на въздуха. Въведохме задължително видеонаблюдение в реално време на операторите на депа и горивни инсталации за производство на енергия от твърди горива и биомаса, както и солидни глоби за неизпълнение на законовите изисквания. Въведохме законодателно задължение всички инсталации за изгаряне на отпадъци, включително експерименталните, да минават през най-тежката възможна екологична процедура, а именно ОВОС. Мащабни инвестиции бяха направени и в сектора. Изградени и модернизирани бяха 57 пречиствателни станции, като други 24 са в процес на изпълнение. Само за първия програмен период 2007 – 2013 г., колеги, бяха изградени над 2600 км ВиК мрежа, вероятно още толкова ще бъдат отчетени и за следващия програмен период. Също така бяха изградени 52 регионални системи за управление на отпадъците. В София работи най-големият завод на Балканите за преработка на отпадъци. Закрити бяха 120 депа за отпадъци. Подписани бяха договори за изграждане на 53 инсталации за компостиране на зелени отпадъци, 45 регионални съоръжения за предварително третиране и четири инсталации за анаеробно разграждане, които обхващат близо 2,5 млн. души. тази седмица открихме една такава инсталация с господин министъра в Карлово – едно прекрасно съоръжение. За по-строг контрол, по-добра информираност и превенция на рисковете беше създаден Национален координационен център в Министерството на околната среда и водите. И това, колеги, е една много малка част от направеното в сектор „Околна среда“ от ГЕРБ. И да обвиняваш другите, че не са направили нищо за околната среда, а същевременно да не си приел и един нормативен акт, касаещ сектора, това вече, колеги, е висша форма на лицемерие. Благодаря.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Преди да стигнем до § 8, 9 и 13, просто исках да предложа те да бъдат – виждам, че ще ги разискваме поотделно, но и да бъде гласувано предложението на Министерския съвет,

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам отношение по второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда не само като член на парламентарната Комисия по околната среда и водите, но и като представител на първата екологична организация в България „Екогласност“. Ние от „Екогласност“ нееднократно сме доказали, че в своите действия се ръководим от фундаментални принципи, залегнали в нашата история – принципи преди всичко с опазването на българската природа. В тази връзка няма как да очаквате от мен и от мои колеги да не сме загрижени за опазването на българската природа – това го правим още от деня на своето основаване, забележете, 8 март 1988 г. Но за разлика от други природозащитници, ние поставяме в центъра на природата човека с неговите потребности, както и националните интереси, и след това идва ред на различните животински видове. Ето защо аз заставам зад едноинстанционното съдебно производство при обжалване на инвестиционни проекти от национално значение. Ще се аргументирам с примери, свързани със забавяне на такива проекти, обжалвани на втора инстанция под предлог, че се полагат грижи за опазване на околната среда. И започвам с примерите. По тази причина с години бяха спрени, както следва: - с две години скоростната отсечка Бургас – Слънчев - с три години скоростната отсечка от Монтана към Видин, забележете, заради популация на синигери; - с две години байпасната връзка между автомагистрала „Марица“ и автомагистрала „Тракия“ при пътен възел Плодовитово там се приложи корупционна схема чрез изнудване за оттегляне на жалба срещу няколко хиляди евро; - газифицирането на Златица и Пирдоп, където друг пишман еколог поиска 200 хил. евро да оттегли жалбата на втора инстанция, след което попадна, разбира се, в капана на органите на реда; - и стигам до забавеното с около пет години с около пет години строителство на автомагистрала „Струма“ в района на Кресненското дефиле, където по протежение на 15 км на всеки километър има кръстове на загинали. Какво да говорим за тунела под Шипка? Подобна драма вероятно предстои и с проекта за тунела под Петрохан. И спирам дотук – мога да посоча поне още десет примера на съзнателно забавяне на инвестиционни проекти от национално значение на втора инстанция. Това са моите аргументи и аз подкрепям едноинстанционното обжалване. Господин Шишков, относно лицемерието и особеното отношение към опазването на околната среда. Не съм излязъл тук да обвинявам когото и да било, но е факт, че се нанесоха огромни поражения в областта на опазването на околната среда. Ще посоча няколко, защото Вие споменахте за особено отношение към язовирите. Такова особено отношение имахте към язовирите, че се търсят още едни 500 млн. лв., които трябваше да отидат за саниране на язовири. От многото язовири – хиляди, се оказва, че са санирани само десет. Друг път от тази трибуна споменах за цеха за изгаряне на гуми в община Видин. Ще спомена и за хотела – подпорна стена, край Алепу. Мога да дам още примери, примери, примери. Така че трябва да положим всякакви усилия за стратегическите обекти от национално значение – само едноинстанционно производство в съда. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли реплики към Емил Георгиев? Няма. Господин Русчев, заповядайте за изказване.

Господин Председател, благодаря. За тези от Вас, които все още вярват в приказни герои и в капацитета на управленската коалиция, ще разкажа надве-натри за Законопроекта, който сега ще гласуваме. Като цяло не предлага абсолютно нищо – само саниране на проблемите, оставени от предишното правителство, но не надгражда по никакъв начин за благото на природата на България. Ставаме свидетели как управленската коалиция всячески се опитва да угоди на брюкселските чиновници, като транспонира европейското право, без да се интересува от проблемите на българската природа. Какво стана с плановете за управление на защитените зони, с инфраструктурата във ВиК сектора, целяща да подобри качеството на питейната вода и да намали загубите, които на места са със 70%? Какво стана с концесията по Черноморието, която според коалиционното правителство трябва да се преосмисли? Какво стана с българските гори, води, природа и въздух? Нищо! Става по много от старото, защото този законопроект дори не е писан от Вас. С настоящия законопроект няма да се промени нищо, въпреки че наричате себе си Промяна. Време е да се събудите и да осъзнаете, че мястото Ви не е в управлението на България! Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Започна голямо репетиране по този закон и пак политически изказвания. Уважаеми колега, това, което ние искаме, е гарантиране опазването на околната среда – изконна ценност за Българската социалистическа партия! Безспорно и ясно е какво трябва да се направи. Но заедно с това ние ние искаме и ускоряване на големите, стратегически инфраструктурни обекти за страната ни! Нормално ли е в продължение на колко вече години да не може да бъде направена магистралата към Гърция?! Нормално ли е да не може да бъде направена магистрала „Черно море“?! Нормално ли е да се изграждат големи пристанищни мощности в съседна Гърция – ясно е, че тези товари трябва да минат най-вероятно през България, ако ние успеем да направим тази магистрала, за да стигнат до Западна Европа, или нас ще ни заобиколят?! Защото няма празно пространство в икономиката – парите търсят откъде и как да минат, товарите търсят откъде и как да минат! Въпросът е: ние ще успеем ли да ги привлечем това да се случи през България или не? И тук трябва да бъде намерен балансът на първо място, задължително опазване на околната среда, но заедно с това и незабавяне на всичките тези толкова важни за страната ни ни инфраструктурни обекти, ако искаме да вървим напред! И това днес трябва да направим, а не отново да коментираме кой какъв е, кой какво и как е правил – с хвалебствените слова преди малко от Политическа партия ГЕРБ до това, което Вие говорихте!

Не виждам. Прекратявам дискусията.

Уважаеми колеги, ще гласуваме анблок всички текстове и наименованието на Законопроекта, които бяха изчетени от господин Генов – наименованието е по вносител, § 1 е по вносител със съответната добавка, която беше изчетена от господин Генов, и параграфи 2, 3, 4, 5, 6 и 7, които също са по вносител. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Джевдет Чакъров. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Междувременно е постъпило искане за оттегляне на подписите от това предложение на народните представители Ивайло Мирчев и Петър Маринов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. В чл. 88 се правят следните изменения: В ал. 2 думите „становището или решението по ал. 1“ се заменят със „становището по екологична оценка или решението, с което е преценено да се извършва или да не се извършва екологична оценка“. 2. В ал. 3 думите „становището или решението по ал. 1“ се заменят със „становището по екологична оценка или решението, с което е преценено да се извършва или да не се извършва екологична оценка“.“ По § 9 има предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Джевдет Чакъров. Постъпило е искане за оттегляне на подписите – тук е предложение от Ивайло Мирчев – от това предложение на народните представители Ивайло Мирчев и Петър Маринов. Комисията подкрепя предложението. на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 44 да бъде отхвърлен.

Благодаря, господин Председател. Аз бих искал да се присъединя към процедурата на колегата Дунчев, защото на практика, по начина, по който е представен Докладът, се отнема възможността от народните представители да гласуват предложението на вносител, а това предложение е изключително важно, и то всъщност е ябълката на раздора на този законопроект. И отнемайки тази възможност, няма да стане ясно каква е волята на народните представители, защото не трябва да пренебрегваме и факта, че на сайта на на Народното събрание са постъпили немалко становища от неправителствени организации, които подкрепят това предложение. Такива са сдружения „Балканка“, други неправителствени организации – 30 на брой, www.аfbulgaria, Екологично сдружение за земята и Грийнпийс, Омбудсманът на Република България, Веселин Паскалев и разбира се, има обратни становища от Регионалното министерство и Българската ветроенергийна асоциация. Моето предложение е малко по-различно от това на колегата Дунчев, защото той предложи целият текст, както е по вносител, да бъде гласуван, а аз предлагам да бъде гласувана

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Бих искала във връзка с § 8 и възможността ми за изказване да направя редакция в чл. 88, ал. 5, като преди всичко на Вашето внимание бих желала кратичко да я мотивирам с оглед следното: Търсим по-високо ниво на инстанционна обезпеченост от страна на Върховния административен съд чрез тази редакция. Съответно направеното предложение предвижда, че жалбите по чл. 88, ал. 5 в случая ще бъдат разглеждани категорично от Върховния административен съд, което ще гарантира, че те няма да бъдат разглеждани от Административния съд (шум и реплики), каквато практика, господа, обаче съществува в някои случаи до момента. Сиреч, ние правим възможното в тази редакция да гарантираме, че такива случаи повече няма да бъдат допускани

„Жалбите по ал. 4 се разглеждат от Върховния административен съд, като производството приключва в шестмесечен срок от подаването им“. Същото впоследствие и по § 9. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо Петрова. Други реплики има ли, колеги? За реплика някой? Няма. За изказване ли, господин Панев? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Тъй като връщането на двуинстанционното производство за ОВОС е изключително важно за правовата държава в България, в същото време обаче не е добре да спираме стратегически важни за държавата проекти в рамките на следващите няколко години, бих искал да направя редакционни предложения по параграфи 8, 9 и 13, а именно: Параграф 8, в чл. 88, ал. 4 след думите „по жалби“ се добавя „подадени до 1 юли 2024 г.“. Параграф 9, в чл. 93, ал. 10 след думите „по жалби“ се добавя „подадени до 1 юли 2024 г.“.

Реплики има ли, колеги? Няма. Крум Зарков за изказване. Заповядайте, господин Зарков.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 на нашия преход – нескончаем и неспираем, винаги е имало две инстанции по тези въпроси. Преди няколко години ГЕРБ решиха да съкратят тази. Срещнаха сериозен отпор от тогавашната опозиция в лицето на БСП, срещнаха отпор и от президентството – имаше вето по големи промени в АПК, но прокараха своята идея. Днес този дебат продължава, защото коалицията тръгна смело и някъде по пътя започна да се колебае. И това колебание продължава и сега, в този момент, с предложенията, които са направени. Защо е важна втората инстанция? Това не е някакъв фетиш. Позволете ми с две думи да обясня защо е изключително важно. Втората инстанция не е второ проверяване в случая на същите факти, тя се явява касационна. Касационното производство има за цел да унифицира приложението на правото, в него не се гледат фактите – те вече са проверени от първата инстанция. В него се гледа дали за всички важи един и същи ред, дали правото се прилага по един и същи начин. Когато оставите без касация подобен въпрос, то тогава битката става страшна – едни проекти минават, други не минават, един състав така, друг по-другояче. Съзнавате какъв риск създава това, от една страна. От друга страна, самото понятие „голям инфраструктурен проект“ е изцяло в дискрецията на Министерския съвет, който по този въпрос може да реши в крайна сметка кой ще минава по тази линия и кой по друга. Това също не е правилен подход за една правова държава. Затова и Министерският съвет в началото постъпи правилно и внесе предложението такова, каквото е. Тук даже не говорим за промяна, тук говорим за елементарно връщане към нормалността. Аргументът, че това, видите ли, спира и до голяма степен спира и забавя производството, също не е валиден. В България, с всичките ѝ трески за дялане, има едно нещо в правосъдната система, което – поне по оценките на нашите международни партньори и наблюдатели, и хората, върви. Административният процес е бърз процес в България. Аз си направих труда да погледам касациите, когато ги е имало по ОВОС, ами нито една не е била за повече от шест месеца. И тук говорим за шест месеца срок за проекти, които по дефиниция траят с години и чиито евентуални последствия върху природната среда са много често необратими – шест месеца, в най големия срок. Да не кажа, че ние можем да направим усилия като законодатели и да постановим по-кратки срокове. Например да се произнася съдът в тримесечен срок. Така той ще трябва да се организира и да спази този ред. Защо е това отстъпление от ясно заявена позиция – аз не разбирам? И тук се дистанцирам и от изказването, което направи колега от моята парламентарна група. Аз ще гласувам Законопроекта така, както беше внесен от Министерския съвет, защото това съм защитавал в последните пет години, когато съм бил тук. Наблюдава се една обща тенденция, от която този дебат е част. Напоследък, и това беше много ясно видимо в последните 10 години, но не знам защо не започнем да го променяме сега. Напоследък природозащитниците са пречки за растежа. Правозащитниците са проводници на чужди интереси. Синдикати и стачници са изнудвачи. Значи, всеки, който застане срещу едрия капитал, срещу фараонски проекти, срещу големи печалби, е прът в колелото на развитието?! Еми защо, ако е така, уважаеми колеги, защо в най-развитите държави, тези, които държат най-голям и най-устойчив растеж, именно тези организации – и синдикални, политически и други, са най защитени? Защо в развития свят говорим за устойчиво развитие, а не просто за проект след проекта? Защо тази сложна концепция, която изисква при всеки проект да са взети предвид и социалните му измерения, и ефектът му върху околната среда, защо тези страни вървят напред, а ние, които в продължение на 30 години сечем в социалните права и в природозащитните права, нашият растеж защо не го усещат хората?! Замислете се над това. Замислете се над това! Инвестициите са полезни и важни – пътища трябват, но трябва да са, първо, законосъобразно, и второ, направени по начин, по който наистина да ползват хората, а не тези, които ги правят. Последна дума, господин Председател, приключвам. В коалиционното споразумение има две точки, които са релевантни към този въпрос в „Общи приоритети в областта“. Едната е да се затворят наказателните процедури, надявам се това да го направим. Другата е строг контрол върху прилагането на законодателството в тази област. Кажете ми как реализираме строг контрол върху законодателството на тази област, когато спираме пътя на хората към съда?

дами и господа, уважаеми колеги! Защитата на природата на България е дългогодишна кауза на гражданското общество не на природозащитното, не на правозащитното – на свободното гражданско общество, което дълги години я отстоява с незавиден успех благодарение на граничещата към нула воля, а често абсолютно обратна, продиктувана от други интереси на

бих искала да Ви обърна внимание на следното – какво му липсваше в момента на българското гражданско общество, за да защити природата на България? Липсваха му свободни, некорумпирани институции, които днес педя по педя то се опитва да си отвоюва през коалицията, която в момента управлява страната, все още завладяната държава, която отскубваме педя по педя от това, което ѝ се беше случвало до момента. (Реплики Така че това действително е процес – сложен, обаче за Ваше съжаление, господа, напълно необратим и държавата скоро няма да бъде завладяна, и природата ще получи своята защита, но смислено, през смислени регулации, които се движат в пакет, а не просто нещо, което сме хванали и сме издърпали от шапката и сме си решили всички проблеми.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

Господин Зарков, категорично съм съгласен с Вас. Истинските природозащитници в България, независимо дали са ляво, център и дясно, не са против инвестиционните проекти. Против инвестиционните проекти са така наречените пишман еколози – да ме простят колегите от ДПС, че използвам израз, който е присъщ на тях – те обжалват инвестиционните проекти. Да Ви дам ли още примери?

В тази зала сме двама души, които с гордост казваме, че попречихме на така наречената подпорна стена-хотел до Алепу – господин вицепремиерът и колкото и нескромно да звучи, аз и моят екип. Тогава как да разсъждаваме, че сме против инвестиционни проекти? Не, трябва да се бранят проекти, които са от национално значение, но да се хвърля петно върху хората, които наистина се борят за природата, не е коректно. Между другото, в предложението, което направи господин Панев, в него също има резон.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще подкрепя изказването на господин Зарков, на госпожа Петрова и предложението на Александър Дунчев да се гласува първоначалният текст на вносителя на Законопроекта. После очаквам да гласуваме поотделно § 8, т. 3, § 9 и § 13, т. 2 от ЗИД-а. Бих искала да напомня за становището, което

ще нарушим принципите на основните договори на Европейския съюз. Това ще създаде истински риск и голяма опасност от финансови корекции от Европейската комисия за големите инфраструктурни проекти, няма да наблюдаваме шестмесечно забавяне, а много по-дълго, отколкото е необходимо, от тези шест месеца. Предложените промени от 2017 г. ограничиха правото на гражданите и техните организации на достъп до правосъдие; намалиха възможността за съдебен контрол; намалиха възможностите за защита на околната среда. Тези поправки са изключително вредни, защото нарушиха и изпълнението на Орхуската конвенция, с която се гарантира, че в България лицата, които упражняват своите права в съответствие с разпоредбите на тази конвенция, няма да бъдат наказвани, преследвани или обезпокоявани по какъвто и да е начин за своята дейност. Това означава, че гражданите не могат да изпълняват своите права. Не на последно място искам да Ви да Ви припомня, че многоинстанционните производства са въведени още в Княжество България като отговор на липсата им в правото на Османската империя и са единственият начин за гарантиране на справедливостта и намаляване на корупцията в съдебната система. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Стратиева. Господин Зарков, заповядайте за дуплика, имате думата.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

оценки кои са истински и кои не са истински. Всеки има право на своята преценка. Същото важи и за политиците – кои са истински и кои не са истински. Има много критерии, но ще спомена само един: когато си управляващ, правиш това, което си заявявал и си защитавал като опозиция. Това е критерий.

Господин Председател, разглеждаме Законопроект, който за пореден път внесе голям раздор в управляващата коалиция. От една страна, преди малко господин Гуцанов репликира изказването на моя колега от ВЪЗРАЖДАНЕ и почна да говори как трябва да има на една инстанция обжалване. Ние сме точно за това, господин Гуцанов. Не знам Вие какво сте разбрали, какво сте чули, но ние сме за това. Интересното обаче е това, което Вие казахте и потвърдихте – очаквах, че най-вероятно ще е монолитно на Вашата група. В момента чуваме съвсем други трактовки от страна на друга част от Вашата парламентарна група. Не ми се мисли какво е в другата част на Вашата коалиция като цяло, която ни управлява. Не е нормално обаче и това, което преди малко господин Зарков каза – да изпълнявате това, което като опозиция сте приели. Само ще припомня, че преди дни имаше гласуване на Законопроекта за намаляване на ДДС нещо, което Вие от БСП години наред сте вкарвали в тази зала като опозиция и години наред не е приемано. В тази зала преди дни Вашата група гласува въздържал се и не изпълни едно от основополагащите си обещания към своите си избиратели. Така че не ме учудва това, което става в момента. Лошото обаче е, че това, което искате да възстановите, което ГЕРБ е променило, и то е на една инстанция, за нас не е нормално, тъй като наистина инфраструктурните промени и проблеми, които има, защото тези промени и проблеми не са от днес за вчера. Обикалянето и това, което се обяснява, че наистина има едни искам да обидя никого, но такова е общественото мнение – едни зелени талибани, които съсипват и бавят и унищожават такива инфраструктурни промени, които биха спомогнали поне отчасти най-бедните райони в Европейския съюз, които са огромната част от нашата територия, да се развият, само защото една група от хора получава грантове от други държави, за да може да обяснява колко са зелени. Да, аз вярвам в българския съд. Да, аз вярвам, че на първа инстанция съдът може да отсъди дали има основание да се спре даден проект или не. На втора инстанция не мисля, че кой знае какво ще се промени освен това, че ще се даде възможност за по голям рекет от така наречените зелени, самообявили се зелени. Има ги и тук, парламентарно представени, има ги и тук, в залата, конкретни хора. Освен да броим комари за милиони, ще правим и това, което в момента наблюдаваме. Да, изключително важно е да се развият инфраструктурни промени и проекти, каквито не се правят години наред заради бавене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

Днес се гласува на второ четене много важен законопроект не защото някой ни го изисква, а защото той може да гарантира по-адекватното действие на страната при промишлени аварии, по-голямата защита от определени вредни за околната среда химикали и онова, което всъщност е обект на наказателните процедури. Впрочем наказателните процедури са 18, което само по себе си е достатъчно ясен знак. Те са наследство на управлението на ГЕРБ, което колкото и да ни се хвали с излят бетон, защото всъщност това правят оперативните програми по околна среда, трябва да си го признаем през тези години основната компонента е отивала за бетон. Хубаво е българските граждани да знаят това. От тези 18 процедури, всъщност вече са 17 – една беше свалена; за други две са изпълнени условията и очакваме само произнасяне на Европейския колеж; за други три очакваме този законопроект да мине, да бъде подкрепен от Вас, след което да съставим в Министерството на околната среда и водите съответните две наредби, за да бъде изпълнено това условие. За още една наказателна процедура има внесен законопроект, минал на първо четене през пленарната зала миналата седмица, за което се надявам съвсем скоро да имаме завършек и тази процедура също да бъде затворена. Работи се по поне още няколко. Междувременно обаче съдът на Европейския съюз ни осъди за две дела заради онова прекрасно действие, което колегите от ГЕРБ твърдят, че са изпълнили през всичките тези години. Има и други обективни факти, които трябва да се споменат. Следващата седмица ни предстои да оповестим данните от Националния доклад за състоянието на околната среда, което

и то, за съжаление, не е добро. Когато говорим за околна среда, това не е просто някакъв идеал, въпреки че това е от първите идеали на нашите възрожденци, на освободителите, на освободителите, на нашите революционери и така нататък, но това е домът, в който живеем. Тук ще отида към втората тема, която всъщност се оказа полемична, за върховенството на закона и за това как по определени дела – само и единствено тези за инфраструктурни обекти от национално значение, ние правим изключение. Всъщност така направи правителството на ГЕРБ с мнозинството, което имаше в Народното събрание да направи изключение и само по тези дела да имаме една инстанция. Не е тайна и много от Вас знаят, че аз се занимавам с този тип каузи – за опазване на околната среда, почти две десетилетия. Често пъти, независимо от намеренията на правителства, определени проекти, които са застрашавали околната среда, не са минавали в това време. съдебна инстанция – касационната, е гаранцията, че даден проект има обективно преглеждане на обстоятелствата и доказателствата на първата инстанция. Неслучайно това двуинстанционно производство съществува във всички други инстанции. Разбирам и другата страна – че не трябва да има забавяне за тези важни за България проекти. Бъдете сигурни, че ние в момента работим точно по това. Има два подхода. Единият подход е оценката за въздействие върху околната среда да се прави в съгласуваност на най-ранен етап, така че когато тя се процедира и мине през нормалната съдебна практика, ако въобще има такава, защото не е задължително да бъде обжалван един проект, то това да се случи на най-ранен етап, докато още се проектира, докато още се прави преценката как точно да мине. Даже на още по-ранен етап – това, което говорим в момента с колегите. Още на идеен проект да се комуникира с нас, за да кажем: тук минава през защитена територия, по-добре помислете за алтернатива! Да се каже: има за извървяване тези и тези стъпки, преценете ги във времето. Вторият начин е борбата с корупцията. Няма значение кой как си слага етикет, за да може после да му казваме дали е пишман, или не е, всяка форма на корупция, всяка форма на изнудване е действие срещу законите на страната и компетентните органи трябва да имат своето въздействие на ранен етап да има превенция, да няма допускане на такива практики. Това е другият начин, борейки се с корупцията, ние да не допускаме забавяния по тези проекти. Понеже говорим за нашия общ дом планетата и околната среда, обяснението, че ние ще минем по-бързо през вратата, ако избием вратата, е вярно – ще минем по-бързо, но дали няма да настиваме често през зимата, защото, като няма врата, няма кой да спира течението в нашата стая?! Замислете се и върху това нещо: дали ако остане едната инстанция, няма да се случи така, че някои проекти заради корупция в съдебната система например да не минават, просто защото има съдебен състав, който би желал да не се случи нещо от това управление на държавата?! Втората съдебна инстанция не е гаранция за това някакъв проект да се забави, тя е гаранция за самата обективност на преценката на съда. И това е важно! Тъй като все пак съществуват тези две мнения, чувам, че колегите дават две да ги наречем компромисни или балансиращи предложения за решения. Едното е тази промяна да стане не веднага и да се върнат двете инстанции все пак в малко отложен период, за да няма тази рязка промяна, а именно от 2024 г. г. Втората поправка, която се предлага редакционно и също е търсене на такъв баланс, е да се вмени през Закона времето за тази процедура, а именно шест месеца. Мисля, че това са подходящи и балансиращи форми, които, от една страна, да гарантират, че възстановяваме двете инстанции и за тези, следователно за всички дела в България, че все даваме време за това, даваме време за самата процедура, за да няма излишни забавяния, така че аз подкрепям тези две бележки. И накрая, господин Ганев, защото за втори път в мое присъствие говорите за броене на комари, проверете го. Брояха ги общини на България, а не неправителствени организации. Неправителствени организации не броят комари независимо дали те са зелени, или някакви други.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ганев, моля, припомнете на уважавания от нас господин министър, че изливането на бетон е твърде ниска топка за него и да приравняваш всичко, което се случи през последните 10 години с изливане на бетон, е несериозно. Всички наказателни процедури през последните години се случиха не заради управлението на ГЕРБ, а заради нехайството на държавата десетилетия и именно по времето на ГЕРБ започнаха големите промени. Да, светът не започна от ГЕРБ, светът не започва и от Промяната, но ние направихме немалко. Аз преди малко анонсирах какво точно се направи. Не знам дали Вие, господин Ганев, ходите по избирателни райони – предполагам, че ходите и там, където ние сме обикаляли по населени места, знаете ли какво искат хората на първо място? Искат канализации – това искат хората, и това правехме ние през цялото време на нашето управление. Искаха пречиствателни станции, където също има бетон и това правехме през цялото време, колеги. Ние направихме така, че водата да бъде отведена, да не се събира в септични ями, защото на места имаше дворове, в които бяха продупчили по три-четири септични ями, и нямаше места вече, където да бъдат направени нови. Всичко беше изведено и е пречистено – това също касае околната среда и чистата вода. Какво друго направихме? Рекултивирахме немалко сметища и въздухът се пречисти в голяма част от населените места, немалко мерки бяха предприети по отношение на чистотата на атмосферния въздух. Тук какъв бетон има, за какъв бетон говорим, господин Министър? Площадки за компостиране – с Вас онзиден открихме такава площадка, да, там има бетон, но тази площадка ще гарантира една по-чиста околна среда и отново това пак е вследствие работата на ГЕРБ. Господин Ганев, моля, припомнете на министъра, че средствата за биоразнообразие по времето на управлението на ГЕРБ са най-високи във всички мандати на управление през прехода.

всички знаем и всички живеем в България или поне голяма част от нас с изключение на министър-председателя в последните години, който е живял в Канада. Всички знаем Вашите пътища, които направихте, че последваха ремонти на ремонтите, на ремонтите и най-вероятно в момента ще има нови. Това е по отношение на пътищата, които сте изграждали с държавни пари. По отношение на това, което казахте за екологията. Извинявайте, само ще Ви кажа, че Община Варна Община Варна повече от 15 години изгражда пречиствателна станция на „Златни пясъци“ и Вашият кмет е еманация на това какво не трябва да се прави на местна почва по отношение на екологията. Точно същият Ваш кмет вече не знам как да Ви го опиша, каква е драмата с канализацията, не знам дали имате представа, че в община Варна има квартали без канализация – в морската столица, и това е след десетилетие управление на ГЕРБ. Затова е хубаво, когато казвате и хвалите толкова много това, което сте направили, да кажете на каква цена сте го направили, защото цената от държавния бюджет и от общинските бюджети е колосална, защото се направи милиона – 3,5 км за над 120 милиона! Това не го коментирате, а е хубаво да го споменете, защото това бяха общински и държавни пари на Вашето управление във Варна. Тези неща може би не е точно тук мястото да ги коментираме в този законопроект, но Вие ги повдигате, затова трябваше да взема отношение, защото, когато хвалите управлението на ГЕРБ, трябва да споменете и тези неща, които казах само за община Варна, без да се впускаме в другите общини. И да, аз ходя в моя избирателен район и искам да Ви кажа, че в Бургас екологията е потресаваща, защото хората, които живеят в Бургас,

Ще спомена и друго за Вашата екология. В продължение на години България стана най-големият вносител на боклук и горене на боклук. Ние се превърнахме в сметището на Европа, не на Балканите – сметището за преработка на боклук, и това стана по време на Вашето многогодишно многогодишно управление. За огромно съжаление обаче, това управление, което имаме в момента, и тази четворна коалиция, и този пореден разнобой в тази коалиция, не Вашата, няма и не променя абсолютно нищо. Напротив, в момента искат да върнат двуинстанционно обжалване, инфраструктурни промени и програми, които би трябвало да се реализират – няма да се реализират, пак ще се бавят изключително много благодарение на така наречените в обществото зелени талибани. Уважаеми колеги, това ще е единственото изказване – реплики и дуплики няма да правя. Това, което правите, загуба на време, разхвърляне и нападки, е изключително грозно и обидно за цялото общество и за всички депутати в залата. Затова аз ще повторя просто молбата за процедура за отделно разглеждане и гласуване на § 8, т. 3, 9 и § 13, т. 2, оригиналните предложения на Министерския съвет, и ще ги аргументирам в допълнение на казаното от Крум Зарков, с когото споделяме видимо 99,9% На първо място, подкрепям текстовете на Министерския съвет за връщането на втората инстанция. Уважавам, но няма да подкрепя предложението за срокове, тъй като това е просто отлагане във времето на проблема хвърляне прах в очите на хората, но ако коалиционната ни група така е решила, аз ще уважа това решение, разбира се. Мога да кажа защо е толкова важна втората инстанция като човек, който се е занимавал със съдебни институции и просрочените дела поне 10 години. Втората инстанция на практика не касае само ЗОС, втората инстанция бе премахната от колегите и в Закона за биологичното разнообразие, и в Закона за устройство на територията за националните обекти, между другото, е премахната и от Закона за достъп до обществена информация и от още няколко закона. Тоест, това е една философия, която не касае просто инвестиционното развитие в държавата, а касае една философия, която ние трябва да уважим, тоест това е била тяхната идея, те са имали право да я изпълнят, Българската социалистическа екологичните организации, гражданските организации, правозащитните организации, „Правосъдие за всеки“, Антикорупционният фонд също са внесли вчера становища, че са за две инстанции. Тук просто е сблъсък на визия, уважаваме се един друг, но въпросът е, че втората инстанция ще прерасне към по-голям спор, тъй като тя е в още няколко закона. Аз съм внесъл при колегите от „Продължаваме Промяната“ и изменения на ЗУТ и на ЗБР, където да бъде възстановена, ще го подготвим и за ЗДОИ, но трябва да се помисли на коалиционно политическо ниво какво правим изобщо с тази философия с втората инстанция. Ако ще я махаме в ЗУТ и ЗОС, нека да го обсъдим всички заедно, дали изобщо цялото българско правосъдие да няма втора инстанция, защото правим нещо на парче, видимо за да изгодничим на една държавна политика за сметка на друга. На второ място, ние всички дойдохме с амбицията за реформа на съдебната система, за обективно независимо правосъдие, да защитаваме правата и интересите на нашите гласоподаватели, а сега е нашият шанс да видим дали ние ще закрепим, както каза и Крум Зарков, тези наши обещания в законопроект, или ще се плъзнем по философията, която е била довела до отмяната на втората инстанция – да не пречат хората, да не пречи обществото, само и само ние да държим властта. Така че тук въпросът не е за инвестиционни предложения, въпросът е, че втората инстанция се маха, за да може някой да държи властта. Дали ние ще сме като тези, които го направиха, ще решим днес. Последно, ще завърша с аргументите, които бяха изтъкнати от мои колеги, защо е важно да е само една инстанция – съдебната инстанция. На първо място, има притеснения от колегите, че действително се забавял инвестиционният процес и няма да може да спазим обещанията на правителството за бързо изграждане на важни инвестиционни проекти от национално значение. Само че аз питам, и екологичните организации, и „Правосъдие за всеки“, и Антикорупционният фонд питат с техните становища – кое е по-важно, само инвестиционният процес, или е по-важно ние да имаме една балансирана правосъдна система, където демократичните права и самата демокрация е базирана на един здрав фундамент от истинско независимо правосъдие, което десетки години вече се включва в две инстанции. Ако ще минаваме към едноинстанционен модел, просто да го правим за цялата съдебна система, а не на парче – ЗУТ, ЗОС, ЗБР, ЗДОИ и така нататък, така че не можем да правим компромис с демокрацията и с правата на хората, защото сме решили да правим инвестиционни предложения. На второ място, една справка от МОСВ по парламентарния контрол показва, че средно може би повечето са с 6 месеца закъснение, както каза Крум Зарков, но средно са всъщност четири месеца закъсненията заради вторите инстанции на национални обекти. Тези, които са обжалвани, ако видите справката, няма да цитирам имена, няма да репликирам колегата с бялата коса, но тези, които са обжалвали най-много и за които се твърди, че са искали рекет, това е една организация, която всъщност едно разследване на Нова телевизия и на Марин Николов показаха – и със съдействието на една фирма, която имаше смелостта да се оплаче, показаха, че това наистина организацията е абсолютно псевдоекологична, тук сме на едно мнение с колегата. Единият от кадрите там е бивш член на Държавна сигурност, което светва много лампички. Въпросът е, че сега имаме страх от такива организации. Знаете ли защо? Защото, като бе доказан целият този рекет, човекът все още си е на свобода и продължава да обжалва държавни, национални проекти. Точно заради това ние не трябва да спираме и да разваляме правосъдието, а трябва да решаваме причините защо няма истинско правосъдие. Истинско правосъдие няма, защото имало Специализирана прокуратура, която, вместо да разследва този човек и тази организация, нищо не прави. Благодарение на Коалицията ние освободихме държавата от Специализираната прокуратура и Специализирания съд, за да може

Ние предложихме с колежката Стратиева как да скъсим срока за назначаването на заседанията, защото там е основният проблем – назначават се след една година. Ние предложихме един месец както е в ГКП,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

Аз имам достатъчно основание да задам въпроса: а Вие кого защитавате, като искате втора инстанция? Присъствате много често на заседанията на Комисията по околната среда и водите и внасяте изключително екстравагантни предложения, защитавайки неправителствени организации. А защо не защитавате това, което Народното събрание като цяло трябва да направи? Господин Ганев, наистина моите искрени комплименти за Вашето отношение към опазването на околната среда. Искам да Ви кажа, че моята парламентарна група „БСП за България“, категорично застава зад едноинстанционното производство. Това, че някой друг се изказва, то е негово право, както и на господин Дунчев. Убеден съм, че това не е становище на „Продължаваме Промяната“, като цяло на другите колеги. Ние сме се консултирали, дебатирали сме и сме взели някакво решение, а има и алтернативно предложение. Така че недейте излиза тук, защото наистина Вашите искания са съшити с бели конци. Затова задавам въпроса: кого защитавате Вие, господин Дунчев?

Искам да отговоря на Вашия въпрос чии интереси защитавам – интересите на държавата и на всички нас. Ще Ви кажа защо – защото вторият аргумент, който колегите споделят – да не връщаме втората инстанция, е нашето притеснение, че съдът е зависим, че съдът като такъв ще обслужва едни партии и те ще саботират нашите инвестиционни проекти. Само че точно тук е абсолютно наопаки истината. Защо? Защото в нашия 15-годишен опит като природозащитни организации, аз като представител на такива – работил съм и в държавни структури, но съм бил и представител на граждански организации, сме се борили точно с този проблем на зависимостта. И знаете ли кой спасява природата на България, когато сме се борили срещу зависимия съд и сме го доказвали в Орхуската конвенция, в Европейската комисия? Вижте там делата и ще видите. Доказано е с българската съдебна практика, българската природа, българският граждански интерес, интересът даже на почтения бизнес е бил защитаван, защото сме имали втора инстанция. Точно на втората инстанция ние винаги сме успявали да докажем, че някой на по-ниско ниво е бил зависим и е спекулирал. На втора инстанция в петчленния състав винаги се намират двама-трима съдии, които са по-независими и са защитавали държавния публичен и природозащитен интерес. На второ място,

Благодаря, господин Председател. Искам да направя предложение да прекратим дебатите и да започнем да гласуваме, защото, както виждате, в момента дебатите, вместо да са за опазването на околната среда, са – има ли правосъдие в България, няма ли? И аз в интерес на истината бях изумен от това, което каза преди малко вицепремиерът, който днес е тук, за разлика от вчера на Комисия, който каза, че тези проекти не минавали през тях?!

свързани с това, ни показват реалната картинка – как е била управлявана държавата, как се управлява държавата и как някои от нас искат да бъде управлявана държавата. Считаме, че този дебат е важен за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

Аз съм на място, когато своевременно съм извикан и отговарям на въпроси, които ме касаят. Вчера в Комисията по земеделие трябваше да се появя явно само за да кажа: това не ни касае, докато нямаме оценка за въздействие по околната среда и екологична оценка, която се прави от изпълнители, а не от Министерството. Добре е да научим какви са процедурите. Колкото до това, което съм казал. Разбира се, че тези проекти минават през екологични оценки и има произнасяне от страна на Министерството по тях, но Министерството не ги прави и това е важно да се разбере. Възползвам се от това, което господин Шишков все пак каза за многото километри. Ако тези милиарди европейски средства по приоритети, бяха не само няколко хиляди, а всички хиляди километри канализация, ако всички регионални депа се бяха случили, сега нямаше да имаме наказателна процедура, свързана с това, че липсват всички регионални депа за отпадъци и Кюстендил да се залива в момента с буквално камари и табани с отпадъци; нямаше да има наказателна процедура, че не сме успели да изградим пречиствателни станции във всички агломерации с над 10 хиляди жители; нямаше да има наказателна процедура срещу България, че не сме рекултивирали всички незаконни нямаше да има наказателна процедура в две области по биоразнообразие, за които забавянето е от осем години, и така нататък, и така нататък. А междувременно само да Ви кажа, че освен бетон оказа се, че в Оперативната програма „Околна среда“ е предвидено да се пръска и с глифозат, който се забранява в Европейския съюз от 2025 г. За щастие над Иракли няма да се пръска с глифозат в момента, борейки се срещу инвазивните видове, защото точно преди да бъде подписан Проектът от мен, успяхме да го променим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ

Колеги, имаше двама записани за изказване. Ще им дам възможност да направят своите изказвания и след това ще преминем към гласуване на двата текста. Господин Младен Шишков и след това госпожа Татяна Султанова. Заповядате, господин Шишков. Благодаря, господин Председател. Не знам защо дискусията се върти само около това какво е направено през последните 10 години сякаш преди това нищо не се е случвало не знам защо подхванахме темата за пътищата, която няма нищо общо с разглеждания законопроект, но мога да Ви кажа, че пътната мрежа в България е 20 000 км и в лошо състояние е половината от нея, а за последните 10 години почти 1/3 е ремонтирана. Тези ремонти не са ремонти на нашите изграждани нови пътища, а ремонти на това, което е било преди нас. Така че доста нелепо е да се говори, че всичко започва от ГЕРБ. Не е така. Същото бих казал и за действията по отношение опазването на околната среда. Колеги, всеки един от нас, аз много пъти съм го казвал в тази зала, е оставил своя отпечатък върху околната среда и продължава да го прави. Абсолютно несериозно е да обвиняваме отделен човек или отделна организация за всичко, което ни заобикаля. Това е абсолютно несериозно. Да не говорим, че в исторически план са пропуснати толкова много години и десетилетия, че тяхното наваксване е много трудно. Да твърдим, че ние сме решили всички проблеми в околната среда, това наистина е несериозно вече. Не можем да ги решим – има локални проблеми. Аз също бих могъл да дам десетки примери, но дадох и примери, с които сме показали един нов подход към управлението на околната среда във всички нейни сектори, като започнем от водите, въздуха, почвите, биоразнообразието, ако щете, както го коментирахме малко по-рано с господин министъра. Така че, колеги, нека да не се опитваме да прехвърляме топката върху една организация. Всички тези проблеми са наследени, но всички ние заедно трябва да намерим начин да ги решаваме, а не да се обвиняваме един други, че видите ли, нищо не се е случвало. Напротив, случиха се много неща, но трябва да се случат още поне пет пъти по толкова, за да

Уважаеми колега Шишков, не сте прав, че нищо не се е случило в периода, в който нямаше двуинстанционно производство – не се осъществяваше зеленият рекет, не се осъществяваше зеленото изнудване, касателно тези огромни проекти, защото… Къде е колегата Дунчев? Аз не съм чул за руски правозащитни организации, които получават американски грантове, но пък съм чул за други зелени организации, получаващи американски грантове, чул съм и за НПО-та, които обясняват за съдебна реформа, които също получават американски грантове, чул съм също и за съдийски сдружения, които директно получават американски грантове. Дали всички са едни и същи и са навързани с една определена политическа партия в настоящия парламент – в коалиция, Вие сами си отговорете на въпроса. Но, колега Шишков, считам, че проблемът не е в това дали има двуинстанционно, или едноинстанционно обжалване. Проблемът е, че твърде много са субектите, които по закон са оправомощени да могат да обжалват. И те почват – първа инстанция, втора инстанция и така нататък, преди това след неуспешни разговори под масата, така тихичко: „Дайте едни пари, за да не жалим“ и това всъщност е проблемът. Другият проблем е, че сроковете, по които се движат тези дела, са твърде дълги. То дори и да имате двуинстанционно обжалване, ако пише законът, че в едномесечен срок ще се развие всяка от двете инстанции, няма да има забавяне. Реално и зеленият рекет на тези зелени изнудвачи, които, пак казвам, са горе-долу едни и същи, няма да се осъществи. Това е основният проблем, но все пак, когато процедурата е едноинстанционна, малко или много възможността за зеления рекет се предотвратява или се ограничава. Но проблемът е друг и съжалявам, че колегата го каза – имало зависими съдии и независими съдии. Колеги, ако проблемът Ви е българският съд, не променяйте Закона за околната среда, променете Закона за съдебната власт, променете Административнопроцесуалния кодекс. Там пипнете, за да осигурите независимост на българския съд,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Шишков, в изказването си засегнахте темата за локалните проблеми. Няма как да пропусна да върна отново малко разговора за Варна, тъй като преди малко се изрекоха някои неистини от тази трибуна. Варна в действителност има селищни образувания без канализация, но е редно да отчетем, че Варна подписа договор за изпълнение на проект за близо 150 милиона, който обхваща изграждането на над 20 км водопровод и над 80 км канализация и канализационни отклонения, които пряко ще имат ефект върху подобряването на качеството на водата на близо 300 хиляди души, живеещи в община Варна. По отношение на пречиствателните станции. Доколкото съм осведомен, пречиствателна станция „Златни пясъци“ е пусната и работи официално от май месец миналата година и Варна, и регионът почти, доколкото съм уведомен, не излива вече непречистени води никъде. Така че тази спекулация исках да бъде разсеяна. Нека от тази трибуна да се придържаме към фактите, а фактите са такива. Проектът за близо 150 милиона за канализация и водопроводи във Варна беше жален малко повече от година, договорите вече са сключени и всъщност точно това, което говори и колегата Петров преди малко, е причината за забавянето – жаления, втори, трети инстанции и ред други неща. Основният проблем, който се очертава пред изпълнението на този проект оттук нататък, е всъщност, че последната една година цените за изпълнение на такива дейности са увеличени почти двойно и всъщност това е проблемът, с който трябва да се справи Общината, но договорите са сключени и проектът е придвижен. Благодаря Ви.

Колеги, понеже тук говорите за обжалване, искам да попитам: знаете ли колко проекта са обжалвани по реда на ЗОС и колко проекта са обжалвани поради това, че текат отчуждителни процедури?

Благодаря, господин Председател. Всъщност, госпожо Стратиева, тази реплика мисля, че не беше към мен, тъй като аз за жалене не съм говорил в изказването си. Предстои да коментираме тази тема. Да, господин Христов, локални проблеми има навсякъде. Аз си спомням, че преди управлението на ГЕРБ сигурно над 95, може би 97% от малките населени места не знаеха какво е това канализация. Те и големите не знаеха – над 10 хиляди души, примерно моят роден град, с 16 хиляди души население, в XXI век нямаше един метър изградена канализация. Един метър преди 2012 г.! програма „Околна среда“ се изградиха 200 км канализация, водопроводи и отклонения, и пречиствателна станция. Да, отново казвам, проблеми има много. Те предстоят да бъдат решени, защото, не знам дали сте запознати, колеги, но дължината на ВиК мрежата в България е 90 хиляди километра. Всеки един от Вас може да си направи сметката за какъв обем работа става въпрос. В никакъв случай ние не претендираме, че сме решили всички проблеми навсякъде, но нека да бъдем честни: колко пречиствателни станции имаше преди започването на Оперативна Сигурно са били пет работещи в България, сега са близо 60, но има да се правят още много. Така че нека да не се опитваме от всичко хубаво направено да превръщаме в някакви негативи. Става въпрос и за отпадъците, между другото. Отпадъците са ресурс, той се използва в целия свят, в цяла Европа, навсякъде има транспортиране и оползотворяване на отпадъци. Да, имаше проблеми по времето на управлението на ГЕРБ, но Вие си спомняте какво се случи тогава. министър и заместник-министър бяха обвинени. За първи път! И между другото, тогава не знам дали на някого му е направило впечатление, че такива тежки случаи, каквито бяха около 2019 г., вече няма, вече няма, защото новото ръководство на Министерството реагира незабавно, направи се един координационен център и целият поток на отпадъците се следи в момента. Да не говорим, че като норматив ние сме направили максималното, даже сме направили много повече

Извинявам се, Заместник министър-председател. България разполага с невероятно богато биологично разнообразие. На нейната територия се срещат 26% от описаните в Европа видове и е сред държавите с най-голямо... (Силен Заедно с това защитените територии от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ са в размер на 35%, което поставя България на едно от първите места. дълг, морален дълг на всеки български гражданин да опази това национално богатство, морален дълг и на нас като народни представители, и представляваме българските граждани, да направим също това. И докато богатата ни природа е повод за национална гордост, държавата ни е доведена на дъното на Европейския съюз по икономическо развитие и стандарт на живот. Развитието на силна и просперираща икономика включва необходимостта от изграждане на съвременна инфраструктура, обезпечаваща транспортна свързаност, енергийна независимост и ефективно управление на ресурсите ни, което придобива все по-голямо значение и на фона на безмилостната и безпрецедентна война, която се води съвсем близо до земите ни. Именно поради това нашата посока логично следва да бъде за изграждане на обекти от национално стратегическо значение и това следва да бъде наш основен приоритет. Реализирането на инвестиционни проекти в последното десетилетие беше обект на висока обществена чувствителност поради непрозрачното провеждане на екологичните процедури за тяхното одобрение, поради съмнение за корупция, чадъри над инвеститори и проекти, натиск върху отговорните служители, неспазване на екологичното законодателство и грубо погазване на екологичните норми. България е въвела европейските изисквания за оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, но тези изисквания в последното десетилетие много често не бяха спазвани и е логично гражданското общество, загубило доверие в институциите и невярващо в институциите, да търси справедливост по съдебен път чрез обжалване на решенията на компетентните органи, да търси справедливост в една съдебна система, която е олицетворение на моралната деградация и най-силно от всичко в държавата ни се нуждае от промяна. Днес ние водим дискусия дали решенията на МОСВ по докладите за ОВОС на стратегически проекти следва да се обжалват на една или на две инстанции, дали гражданите са лишени от достъп до правосъдие, дали са спазени международните договори. Истинският проблем обаче е друг. Истинският проблем е в необходимостта от прилагане на високи стандарти на административен контрол от компетентния орган върху целия процес по одобрение на инвестиционни проекти, от цялостна ревизия на механизмите и процесите, за да се гарантира високо качество на издадените решения, водено единствено от принципите за опазване на околната среда, за да не остане никакво съмнение, че нашата природа е жертва на развиващия се свят. И когато постигнем това, въпросът за обжалването на решенията на МОСВ би придобил съвсем друг смисъл. Дебатът за обжалване на решенията по ОВОС за обекти с национално значение на една или на две инстанции не е дебат за съкращаване на срокове, не е дебат и за лишаване на гражданите от правосъдие и пренебрегване на установената съдебна практика. Дебатът е да върнем справедливостта за опазване на околната среда, за възможността България да бъде в състояние да осигури достоен живот на своите граждани,

Заповядайте, господин Шишков, имате думата. На думи, на приказки сравнително добре разказвате какъв трябва да бъде идеалният свят. Проблемът е, че Вашите думи до момента остават само на теория колко справедливо всичко трябва да бъде, как ще стане всичко, как ще спрем конфликтите на интереси, корупцията и така нататък, а в същото време зад всичко това просто Вие не правите нищо. Ама нищо не правите! И тогава няма нито корупция, нито конфликт на интереси, нито конфликти между различните групи в обществото – просто става един голям конфликт между тези, които искат нещо да се свърши, и тези, които стоят тук и говорят колко розов трябва да бъде светът някога в далечното бъдеще, когато ще изградим нашето истинско комунистическо общество, но то още е рано. И така, между другото, можем да продължим още 100 години да чакаме построяването на справедливото общество, докато през това време не се строи нито път, нито канализация, нито нищо. С това предложение, което предлагате, ние ще проследим какво ще се случи след това. Ще видите, че ще създадете и условия за корупция, ще видите, че ще създадете и условия за конфликти, но в крайна сметка няма да можете по един по-бърз и по-ефективен начин да направите така, че хората да живеят по-добре. Защото хората не живеят с теории, не живеят с теоретични изказвания, както казахте: справедливостта в околната среда. Аз не знам каква е справедливостта в околната среда и какво означава справедливост изобщо в околната среда и някакви – може би там и солидарността, и свободата трябва да бъдат засегнати в тази тема, но всичко това, което говорите,

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Султанова, поздравления за прекрасното есе на тема: колко са лоши ГЕРБ. Това е много чудесно написано, прекрасно изчетено, но истината е различна. Истината аз Ви я казах в началото, в първото си изказване, че колкото да са лоши ГЕРБ, една година, колегата Биков говори за канализации, водопроводи и пътища, това са мечти, колега, една година и шест месеца управление на Промяната не е приет нито един нормативен акт в сферата на околната среда. Нито един. Днес за първи път приемаме. Да, извинявам се, изместихме Института по метеорология и хидрология от МОН в МОСВ. Приехме промени в Закона за генномодифицираните организми миналата седмица на първо четене, който законопроект между другото е подготвен също от ГЕРБ. Така че колеги, да говорим, че нищо не са направили тези преди нас, а ние да не правим нищо, ама наистина нищо, не само като строителство, а и като нормативна уредба – това е лицемерие. Благодаря.

Благодаря, господин Председателстващ. Колега Султанова, мога да кажа и аз само добри думи за Вашето изказване, но считам, че би било редно да го чуем на първо гласуване на Законопроекта, а не на второ гласуване на Законопроекта, защото не чух нито една конкретика – трябва или не трябва да остане едноинстанционното обжалване; трябва или не трябва да се въведе двуинстанционното обжалване на ОВОС; трябва или не трябва да се провеждат тези държавни политики по този или по другия начин; следва или не да се допуска евентуална възможност за изнудване – все конкретни неща по § 8. За съжаление, не чух такива, а силно се надявах да ги чуя. Не знам това защо е така. Може би Вашата визия, колега, е някак си по-обща – така си правя заключение от Вашето изказване. ако е възможно, в дупликата кажете Вие какво смятате – трябва ли да има двуинстанционно обжалване, не трябва ли да има; да остане ли редакцията на § 8 по Комисия, така както е отхвърлено това предложение, или следва сега да бъде прието, и този режим да се съобразяваме с него оттук насетне. Надявам се да чуя, пък и не само по § 8, а и по следващите параграфи. Когато излизате да направите едни изказвания, да чуем малко конкретика каквато е присъща все пак за второто гласуване на законопроектите. Много Ви благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Биков, ако ние сме теоретици, Вие сте практици. Видяхме Вашите практики на Капитан Андреево. Видяхме как една частна фирма е иззела функциите на държавата

Нека да попитаме защо в един областен град има изградена пречиствателна станция – изградена, разплатена по оперативна програма – и все още нефункционираща. И да попитаме защо в този областен град жителите все още пият непречистена вода при наличието на пречиствателна станция, разплатена със средства по оперативните програми.

След това, колеги, преминаваме към гласуване. Уважаеми господин Председателстващ, по начина на водене. Не знам защо колежката намесва теми, които днес по-късно ще бъдат в комисия и ще чуем кой на коя, каква фирма е; кой на кого какви договори е подписвал, и този ужас на Капитан Андреево кой го е причинил. Но просто не му е тук мястото по време на обсъждане на този законопроект да говорим за неща, от които те искат да се скрият днес следобед. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Госпожо Петкова, заповядайте за процедура. За процедура или за декларация, госпожо Петкова? За декларация от парламентарната група на Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днешното управление на Промяната дойде на власт със заявката със заявката за публичност, за прозрачност, за професионализъм, за връщане на парламентаризма. Със съжаление можем да кажем, че към днешна дата нито един от тези принципи и нито една от тези заявки не е изпълнена. Един от секторите, в които публичността, прозрачността, професионализмът са на най-малка почит, се оказа именно енергетиката. Да припомним как беше избран председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране. Беше избран в грубо нарушение на закона без всякаква публичност и без всякаква прозрачност. Да припомним как беше подписан меморандумът, договорът или писмото за намерение с „Джемкорп“, с който беше дадена на тезгяха цялата българска енергетика. Да припомним и трисекундните сделки за продажба на природен газ и засекретеното заседание на Комисията по енергетика. Това ли, колеги, е публичността, прозрачността и връщането на парламентаризма? Но днес, уважаеми колеги, българското общество – всички ние сме изправени пред поредното лишаване от право на информация и правото да знаем какви цени ще плащаме на електрическата енергия, на топлинната енергия, на водата в следващия отоплителен сезон от 1 юли 2022 г. И това не е случайно. Законът предвижда, че КЕВР трябва да оповести тази информация. Енергийните предприятия са подали своите заявления на 31 март 2022 г. До днес, до вчера всъщност, такава информация не беше публикувана от КЕВР. И когато попитахме в Комисията по енергетика: кога можем да разберем какво повишаване на цените са поискали енергийните предприятия за новия… (Шум ни беше отговорено, че това не се изисква, заради това да не се притесняват хората. Ето този отговор, уважаеми колеги, може да бъде определен единствено и само с една дума и тя се нарича „скандал“, защото хората имат право да знаят каква цена ще платят. Цената я плащат хората, не я плащате Вие от Промяната. Това, което трябва да знаем е, че в рамките на Енергийната комисия ние поискахме официално да вземем решение на Комисия КЕВР да предостави информация, свързана с исканото повишение на цените на енергийните ресурси от страна на енергийните предприятия. И знаете ли как гласуваха публично и прозрачно в Енергийната комисия и завръщането на парламентаризма? Ами гласуваха против колегите от управляващото мнозинство. Това ли е публичността и прозрачността, колеги? Това ли е връщането на парламентаризма? Така ли българските граждани ще знаят каква цена ще плащат, или това беше необходимо за Вас само за да ги излъжете и да влезете във властта? Всички разбрахме за каква промяна става дума. Вчера, след дълги размисли и страсти, на страницата на КЕВР се появи информация, публикуваха се заявленията на енергийните предприятия и най-сетне ние решихме, че макар и със закъснение, българското общество ще бъде наясно каква цена ще плаща и с какво увеличение ще бъдат цените на електрическата енергия и на топлинната енергия за новия отоплителен сезон. Но знаете ли каква беше нашата изненада, когато видяхме какво е публикувала КЕВР на своята страница? Ето ги заявленията на трите електроразпределителни дружества. Уважаеми колеги, уважаеми български граждани, трябва да знаете, че в тези заявления цени няма, те са заличени. Комисията за енергийно и водно регулиране, под новото ръководство – публично и прозрачно, е заличило цените и на тяхно място са се появили хиксове, колеги. Вярно, някъде хиксовете са четири, някъде са три, на другото ЕРП са Тук големият въпрос е: какво стои зад тези хиксове, уважаеми колеги от управляващото мнозинство? И българските граждани трябва да знаят дали зад тези хиксове не стои увеличение на цената на електрическата енергия и топлинната енергия от 100 до 150%. Хората трябва да знаят това, защото имат право – те плащат сметката – не Вие. Всички тези хиксове тук, уважаеми колеги, според мен олицетворяват едно единствено нещо. Това е хиксът на Вашето управление на Промяната, зад която промяна освен една подмяна – нищо повече. От това как се управлява енергетиката, на практика добиваме представа за това как се управлява държавата от Вас днес. Тя се управлява без публичност, без прозрачност, непрофесионално и не в интерес на България и българските граждани.

ако няма други процедури, да преминем към гласуване. На първо място ще подложим на гласуване предложенията в § 8.

Ще Ви изчета целия текст на ал. 4 и ще Ви посоча къде е предложението на господин Панев. Текстът на ал. 4 е следният: „Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби, запетая тук е предложението на господин Панев, който добавя „подадени до 1 юли 2024 г.“, и след това продължава текстът на Закона „срещу становища решения по ал. 1, свързани с реализацията на обекти, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет да са обекти със стратегическа важност“. Моля да гласуваме предложението на господин Панев. (Реплики.) Затова

Затова го изчетох, колеги, за да добиете представа. (Реплики.) Казвам, че затова го изчетох, за да добиете представа каква точно е промяната.

На следващо място поставям на гласуване предложението, направено от народния представител Мирослава Петрова, което касае ал. 5. Ще Ви прочета текста на ал. 5, която е към днешна дата,

88, ал. 5 изречение първо: „Съдът разглежда жалбите по ал. 4 и се произнася с решение, като производството приключва в шестмесечен срок от подаването им.“

че жалбите се разглеждат от Върховния административен съд. Моля, режим на гласуване.

Сега, колеги, ще подложа на гласуване в цялост текста на § 8, така както е предложен в редакцията на Комисията, която приехме току-що, и с направените редакционни предложения от господин Панев и госпожа Петрова, които съответно предлагам да бъдат т. 3 и т. 4. Моля, режим на гласуване.

господин Дунчев – господин Дунчев, няма как да подложим на гласуване основния текст по вносител, тъй като бяха приети предложенията от Комисията. Правилникът просто не го позволява. Колеги, преминаваме към § 9. Поставям отново на гласуване, на първо място, редакционните предложения, направени от колегите Владислав Панев и Мирослава Петрова – те касаят чл. 93, ал. 10 и ал. 11. Ще Ви изчета текста на Закона към момента, за да добиете представа къде са направените предложения.

тук е предложението на господин Панев, който добавя текста „подадени до 1 юли 2024 г. – и продължава текстът на Закона, действащ към момента – срещу решения на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност.“ Тоест добавя се: „по жалби, подадени до 1 юли 2024 г.“ Моля да гласуваме предложението на господин Панев. Гласували

режим на гласуване. Гласували 136 народни представители: за 114, против 11, въздържали се 11.

и се произнася с решение, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им.“ Предложението на госпожа Петрова е текстът да се измени по следния начин: „(11) Жалбите по ал. 10, изречение второ се разглеждат от Върховния административен съд, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им“. Тоест отново се добавя „Върховния административен съд“. Това е основният смисъл на направеното предложение. Моля, режим на гласуване.

Сега преминаваме към основния текст на § 9. Доколкото Комисията предлага § 9 да отпадне, а ние току-що приехме редакционни предложения, правя предложение в § 9 т. 1 да придобие текста, предложен от господин Панев, който приехме преди малко, а т. 2 от § 9 да придобие текста, предложен от народния представител Мирослава Петрова, който също приехме преди малко. преди малко. Гласуваме § 9, който е с направените и вече приети предложения от народните представители Владислав Панев и Мирослава Петрова.

т. 6: „6. описание на взетите предвид налични резултати от други съответни оценки по реда на националното законодателство, свързани с инвестиционното предложение и изготвени преди

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 11. По § 13 има предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Джевдет Чакъров. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12: „§ 12.

Не виждам. Прекратявам дискусията.

Колеги, само да уточним, тъй като имаше направени предложения от колегите Мирослава Петрова и Владислав Панев, които бяха идентични на направени от тях предложения по § 8 и § 9. Колеги, моля да излезете още веднъж и да посочите какви точно са Вашите редакционни предложения. Господин Панев, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Както прочетох и преди малко, предложението ми е в § 13,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението ми е идентично. Бих искала да бъда коректна и да Ви го прочета отново. То се отнася до

Текстът на Закона към момента е: „Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обект със стратегическа важност, както и с решение на министъра на околната среда и водите по процедурата по чл. 94, ал. 1, т. Предложението на господин Панев е в началото на текста и касае добавяне на следното: „Жалби, подадени до 1 юли 2024 г.“, тоест текстът ще стане: „Окончателни са решенията на

от посочената разпоредба, както е в сега действащата му редакция: „Съдът разглежда жалбите по ал. 9 и се произнася с решение, като производството приключва в шестмесечен срок от подаването им.“ Предложението на госпожа Петрова

И двете предложения касаят § 13, както е по вносител.

който е в редакция на Комисията и който запазва номерацията си и остава § 10, а не както е предложено от Комисията – § 9; – § 9; § 11, който също е в редакция на Комисията и който също запазва номерацията си и остава § 11; § 12, който е по вносител и който също запазва номерацията си.

Текстовете са приети. Поставям на гласуване § 13 в редакция на Комисията и след това ще го гласуваме в цялост с приетите редакционни поправки. Моля, режим на гласуване.

От 11,30 ч. в зала „Клуб на народния представител“ ще бъде открита фотоизложба под надслов: „65 години курортен комплекс „Златни пясъци“. В изложбата са представени архивни и съвременни фотоси, които показват създаването и развитието на курортен комплекс „Златни пясъци“. Изложбата е по инициатива на Министерството на туризма и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Всички народни представители са поканени на събитието и с това давам почивка до 12,00 ч.